Има кворум. Откривам заседанието. Преди да започнем, колеги, тъй като вчера от парламентарната група на „БСП за България“ бъдат министър Нено Димов и министър Петя Аврамова, за да дадат информация за ситуацията в Перник, днес двамата министри имат възможност да са тук. Госпожа Аврамова е в отпуск, затова ще допуснем допуснем в залата заместник-министър Николай Нанков. Моля, режим на гласуване за допуск на заместник-министър Николай Нанков. Искам да информирам народните представители, че процедурата е даване на информация, така че няма да давам думата за изказвания или за позиции след изказванията на министрите.

Министерството на околната среда и водите съгласно изискванията на Закона за водите определя начина за използване на води на 52 комплексни, значими язовири, в това число и на язовир „Студена“. Язовир „Студена“ е годишен изравнител с общ обем от 25,2 млн. куб. м и с мъртъв обем от 2,4 млн. куб. м. Водите от язовира се използват приоритетно за питейно-битовото водоснабдяване на град Перник и на околните населени места. В месечните заявки ВиК – Перник, заявява води за промишлени цели съгласно сключени договори, които могат да се използват и за производство на електроенергия. През 2018-а и 2019 г. ВЕЦ „Студена“ не е работила на енергиен режим. ВЕЦ е преработвала единствено води за ползване за питейно-битово и промишлено водоснабдяване, както и води за осигуряване на минималния допустим поток в реката след язовира. Регистрираният приток към язовира от началото на 2019 г. до края на месец октомври е едва 11,9 млн. куб. м. Това определя притока в язовир „Студена“ до настоящия момент като приток за много суха година. Язовир „Студена“ е с приоритетно ползване на питейно-битово водоснабдяване с оператор ВиК – Перник, и принципал МРРБ. Съгласно чл. 17, ал. 2 от Наредбата за ползване на повърхностни води до 26-то число на предходния месец ВиК – Перник, за да бъде включен в месечния график, представя в МОСВ актуална месечна заявка за обема вода, който е необходим за предстоящия месец. Предвид качеството му на ВиК оператор необходимите водни маси, заявени от ВиК от началото на 2019 г. до месец октомври включително, са удовлетворени приоритетно в пълен размер, като в тази заявка не са включвани алтернативни източници. Съгласно чл. 18, ал. 1 от Наредбата за ползване на повърхностни води собствениците или операторите на язовирните стени и съоръжения към тях предоставят на Министерството на околната среда и водите сведение за водостопанския водостопанския баланс на язовирите в Приложение № 1 от Закона за водите – ежедневно и по десетдневки – на следващия работен ден, и месечно – в първия работен ден на следващия месец. През 2019 г. притокът е характерен за много суха година. През този период разходът се запазва, като ВиК – Перник, подава ежемесечни заявки за изпълнение на водите, планирани в средна по влажност година. – Перник, е титуляр на над 25 разрешителни за водовземане от други повърхностни и подземни водоизточници, за които няма информация дали са използвани в този период. ВиК – Перник, трябва да осъществява реален и ежедневен контрол на използването на питейната вода по предназначение, в условията на засушаване и намаляване на резерва на язовира, би следвало да е изготвена програма за включване на алтернативно водоснабдяване с цел недопускане на воден режим.

през 2018-а и 2019 г. ВЕЦ „Студена“ не е работила на енергиен режим, както вече казах, а са преработвани само водите, които са предоставени за питейно-битово и промишлено водоснабдяване, както и за оттока след язовирната стена. Ежемесечно в графика за използване на води от язовирите „Студена“ е единственият язовир, на който се поставя условие за осигуряване на минимален допустим отток в реката от язовира, само след осигуряване на вода за питейно-битово водоснабдяване; максимално е ограничено ползването на води за други цели, за които се ползва язовирът. Заявката на „ВиК“ ООД – Перник, за месец ноември е удовлетворена с количество за много суха по влажност година, Освен това през август 2019 г. между Министерството на околната среда и водите и „ВиК“ ООД – Перник, беше подписан Договор за изграждане на водна инфраструктура с „ВиК“ ООД – Перник. Проектът се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“. С реализацията на дейностите ще бъдат увеличени събиранията и третираният товар за замърсяване при заустването на отпадъчните води, ще се намали загубата на вода във водоснабдителните мрежи и ще бъде подобрено водоснабдяването за гражданите.

Ще се осигури непрекъснато водоподаване, ще се рехабилитират около 24 км, ще се изгради около 3 км нова инфраструктура за подаване на вода. Реализираните дейности ще подобрят също така екологичното състояние на река Струма, като ще спомогнат за възстановяване на биологичното разнообразие и качеството на местообитанията. Общият размер на инвестицията е близо 105 млн. лв., от които малко под 79 са по Оперативната програма. Промишленост. През 2019 г. заявките на ВиК – Перник, за промишлено водоснабдяване на „Стомана индъстри“ и „Топлофикация – Перник“ от язовир „Студена“ са за количества, отговарящи на средна по влажност година, но след проверка на Басейнова дирекция е установено, че дружествата са ползвали по-малки водни количества, отговарящи на суха година. С измененията на месечния график е преустановено подаването на вода на язовирите за промишлено водоснабдяване, за което „Стомана индъстри“ и „Топлофикация – Перник“ са уведомени да използват алтернативни водоизточници от река Струма, за което имат комплексни разрешителни от Басейнова дирекция, съответно от 2010-а и 2014 г. Благодаря.

ВиК операторите като търговски дружества по смисъла на Търговския закон – било то с общинско, държавно или смесено държавно-общинско участие, купуват вода. Купуват вода от държавата, респективно това е таксата за водоползване, която плащат на колегите от Басейнова дирекция към МОСВ, пречистват тази вода, осигуряват необходимото качество, количество, доставят я до потребителите, а там, където има изградени пречиствателни съоръжения за отпадни води, канализации, канализационни системи, я пречистват

съгласно нормативните разпоредби на Закона за водите и неговите подзаконови нормативни актове, е регламентирано в правомощията на компетентните институции: Министерството на околната среда и водите, Басейнова дирекция, колегите от ВиК дружествата. Начинът на използване на водите на комплексните значими язовири – ще мина на темата с Перник и язовир „Студена“, е определен в чл. 53 от Закона за водите, Приложение № 1. Съгласно разпоредбите на чл. 53, Приложение № 1 министърът на околната среда и водите утвърждава годишен и месечни графици за тяхното използване. В годишния график се определя стратегията за използване на водите от тези язовири за съответната година. Месечният график се изготвя, като се вземат предвид: актуалната информация за състоянието на язовира през предходния месец; определената с годишния график стратегия; прогнозата за очаквания приток; хидрометеорологичната обстановка и преценката на исканията в месечната заявка от титулярите на разрешителните за водовземане.

Месечните графици се публикуват на интернет страницата на МОСВ и са публично достъпни. Лицата, осъществяващи техническата експлоатация на язовирите и съоръженията към тях, в случая операторът ВиК – Перник, представят в

справки, балансите съответно на водните количества в тялото на язовир „Студена“. Две думи за язовир „Студена“. Той е публична държавна собственост съгласно Акт за публична държавна собственост от 18 декември 2018 г., актуван за пореден път, с предоставени права за управление на областния управител на област Перник. Аз леко се изненадах, че вчера областният управител спомена нещо друго и не знаеше, че предоставените права за управление на язовира са в нейния патримониум, но това е друга тема.

като водата прелива през преливниците при обем от над 20 милиона. Това е много важно да го спомена и ще кажа защо. През 2018 г. се появиха спекулации сред

Басейнова дирекция, и от МОСВ, каквито са и правилата за безопасност и за адекватна, нормална експлоатация на язовирната стена. На второ място, трябва да кажа, мисля, че министър Димов изнесе информацията по отношение на притока на вода в язовир „Студена“. Аз само ще повторя, че през първите 10 месеца на 2019 г. постъпилите количества

притокът спрямо същия период на 2016 г.; два пъти и половина по-малък от същия период от десетмесечието на 2017 г. Неслучайно казвам тези факти. извършихме проверка след всички сигнали. Тя установи, че управителят на ВиК – Перник, е предприел почти всички необходими действия по нормативните изисквания във връзка с водоподаването. Уведомил е още април месец всички заинтересовани страни. Знаете кой разрешава водния режим в населените места. Затова е уведомил, първо, кмета на общината, после областния управител. Април месец 2019 г. е уведомил кмета, областния управител като председател на Асоциацията по ВиК за предприемане на необходимите действия по преустановяване водоподаването за

октомври месец, 7 октомври. За мен, малко късно. Вчера споменах и пред журналистите в Перник, че това би трябвало да стане в средата или в края на месец септември. Седми октомври е уведомен. Не знам какви са били причините това предложение на управителя на ВиК дружеството да не влезе в сила, да не бъде разгледано от

малко преди началото на предизборната кампания. Ако приемем, че хипотезата – предизборна кампания, местни избори по някакъв начин може да повлияе на представители на местната власт да разгледат, да преценят, да обосноват необходимостите и да

двата областни града – Ловеч и Плевен, с над 200 000 души население в Централна Северна България, притокът, който получава ВиК дружеството, това е открит водоизточник, горното течение на река Черни осъм, е под 400 литра в секунда. Падне ли под 400 – към днешна дата е 310 литра в секунда, двете ВиК дружества ще са длъжни да преустановят, съответно след мотивирани предложения и след съответните заповеди на кметовете на двете общини, водоподаването към двете населени места в определени часови диапазони, за да гарантират необходимите количества в рамките на следващите четири до пет месеца, когато по съответно хидроложки и климатоложки прогнози се очаква, веднъж, активно снеготопене март – април месец, втори път – пролетното пълноводие на реките, за да можем да гарантираме нормалното, макар и преустановено в определени часови диапазони на денонощието водоподаване. В Перник въпросът не е бил трябва ли, или не трябва да има воден режим. Трябвало е да има воден режим. Може би, споменах, е трябвало да бъде въведен месец по-рано. За перничани основният въпрос не е: трябва ли, или не трябва да има воден режим? В отговор към местната общественост, към представители на местната власт – това вчера и с Владимиров коментирахме, и не само вчера, а и миналата седмица с кмета на община Перник, че воден режим трябва да има, за да се гарантират необходимите количества в язовир „Студена“ в рамките на следващите четири до пет месеца. Ще кажа какви алтернативни варианти за водоснабдяването и за увеличаване притока в язовир „Студена“ сме решили да предприемем в рамките на следващия месец до месец и половина. Дали е най-добрият и най-удачен като часови диапазон и режим, ще прецени и кметът, инженерите на ВиК дружеството, разбира се, съвместно с нашите инженери на Министерството не че имаме задължения, но ще помогнем с експертиза, за да може в рамките на следващата седмица, до 10 дни, да установим дали това е най-добрият режим за перничани – веднъж, като технико-експлоатационно състояние на водостопанската мрежа на водната система на град Перник, която, между другото, е най-силно амортизираната ВиК мрежа в страната. Без да прехвърлям нито топката, нито да казвам какви са причините, Перник остана единственият областен град в България без така наречения воден цикъл, без реализирането на воден цикъл в предния програмен период по Оперативна програма „Околна среда“. В Перник не се реализира инвестиционен проект, повтарям, по една или друга причина,

Знаете каква реформа се извърши по отношение на програмирането в екологичната му компонента по линия на Оперативна програма „Околна среда“. Бенефициенти вече са ВиК операторите, ВиК дружествата. Бенефициент ще бъде ВиК операторът – неслучайно го казвам,

огромният проблем пред Перник ще бъде решен с намаляване на водозагубите. Отделно в Проекта е включено изграждането на нови четири алтернативни водоизточника и тяхното привързване към водоснабдителната мрежа на град Перник. Отделно е още по-глобалният проблем с язовир „Студена“.

на язовир „Студена“ и рехабилитация на Пречиствателната станция за питейни води. Тук отново е спекулацията, че заради този ремонт са източвани водите на язовир „Студена“ и перничани нямат вода. Всички данни, всички графици показват, че язовирният обем е намаляван единствено и само тогава, когато е бил над 20 млн. куб. м, каквито са всички предписания на контролните институции по безопасната експлоатация на язовира,

Нищо общо няма с извършването на ремонта, за който е избран най-скъпият способ – именно с водолази, говорейки за поставянето на хидроизолация на язовирната стена.

бъдат прелети в язовир „Студена“, образно казано, с изграждането на водопровод. Трябва да изградим съответно помпи и тласкатели, тъй като денивелацията е сериозна – над 80 м. между двата язовира. Набързо сметната, инвестицията е около 12 млн. лв. Но проблемът по-скоро в случая е, че водата не е годна за пиене съгласно пробите, които излязоха от първата лаборатория – тази на ВиК – Перник. Чакаме в понеделник да излязат пробите и на най-добрата това е субективно мнение, акредитирана лаборатория в страната, тази на „Софийска вода“ ЕООД. Така че този източник, който кметът предложи, според нас трудно ще бъде реализиран и въведен в експлоатация. На второ място, обследваха местните водоизточници – тези, които към момента са консервирани, които са в задната тераса на река Струма. Всички те са с дебити от 10 до 20 литра в секунда

другите водоеми, включая и язовир „Студена“. Най-сериозната алтернатива е Владайският канал, заедно с други водоизточници от Витошкия водосбор. водосбор. Четвърти ден с колегите от „Софийска вода“ обследваме тези варианти. Владайският канал е с дебит 15 литра в секунда и понастоящем в

тоест да имаме воден режим само с прекъсвания в рамките на една честотна смяна, тоест или сутрин например от 5,00 ч. до 12,00 ч., или във вечерните часове, каквото беше първоначалното предложение миналата седмица на министър Аврамова

От друга страна, трябва да спомена, че промишлените нужди, промишлените предприятия, спрени вече като водоподаване от 1 ноември – отново според мен

и ВиК операторът би изпаднал в неизпълнение. Той е един преносител на услугата и на водата в случая на тези разрешения за водоползване, тоест има разрешени обеми, има разрешени количества. Ние не можем да ги надвишим и никога не сме го правили. Казвам „ние“ – цялата система на ВиК сектора, съответно с всички ВиК дружества в страната. Напротив, винаги подаваната вода е била по-малко от разрешените обеми, камо ли в тази 2019 г., в която наистина засушаванията са са повсеместни в цялата страна. И малко за цялата картина в страната. Към момента нарушено водоснабдяване има в 17 области на страната – 40 общини, 12 града. В градовете живеят 241 хиляди души. 160 села също са с нарушен режим със засегнати в селата 73 хиляди жители. Общият брой на засегнатото население понастоящем от водния режим е 315 хиляди души.

Не знам дали сме на едно мнение с колегата Димов по отношение на глобалното затопляне и климатичните промени, но виждаме, че климатичните промени са факт и все по-често по-често се сблъскваме с капризите в кавички на природата. Пред нас стоят две предизвикателства. Първото е в максимална степен да усвояваме европейските фондове и да намираме по-точни, по-социално щадящи, разбира се, механизми ефективно да разходваме публичен ресурс в рехабилитация на ВиК мрежата, тоест водата не трябва да се пилее по водопреносната мрежа, която в повечето случаи е изграждана преди 50 – 60 години, както и в Перник. водопреносната мрежа на града е изграждана 60-те години. Вчера ме питаха и журналисти: кога е основно реконструирана? Ами, никога не е реконструирана основно. Палиативни, частични аварийни ремонти. Няма как да стане! Ето, вече сме осигурили финансиране за цялостна подмяна на водопреносната мрежа на Перник. Тоест максимално и ефективно разходване на ресурса във ВиК системата в страната, колкото и насочен да е той. И на второ място, разбира се, по отношение на

около 480 литра при 690 литра в 2018 г. Виждаме какво се случва – интензивни валежи с огромна честота в рамките на няколко часа за няколко дена и после огромни периоди – пет, шест, седем месеца на засушаване. Тоест без изграждането на нови язовири, без рехабилитация на съществуващите язовирни стени България, за съжаление, в дългосрочен план е изправена пред една много сериозна криза, свързана с нормалното осигуряване на питейно битово водоснабдяване за голяма част от населението. Хубаво е, че тези усилия вече дават ефект. За първи път от повече от 30 години се строят нови язовири – „Пловдивци“ до Рудозем, виждам Дани Дариткова, „Луда Яна“. Макар и с проблеми „Луда Яна“ ще бъде завършен в регламентираните срокове до Панагюрище, там ще се водоснабдяват над 100 хиляди души, тъй като може да се превърже и водостопанската система на град Пазарджик, освен Панагюрище и околната ѝ среда. Рехабилитацията на язовир

не искам да съм лош пророк, но трудно ще гарантираме, който и да е на власт, разбира се, в подобни климатични и хидроложки условия, трудно ще се гарантира нормалното водоподаване в в аспекта на местните локални водоизточници, които пресъхват. И не само пресъхват, дебитите им са с 20, 30, понякога до 100% по-ниски спрямо предходни години. Ловеч беше преди две години на воден режим, само че зимните месеци, когато отново водостопанска група „Черни Осъм“ беше под 400 литра в секунда като дебит. Разбира се, „Черни Осъм“ и в други населени места в страната, местната общественост е твърдо против. Но дали интересът на местната общественост, тоест на две-три-четири хиляди човека, аз също бях народен представител от този избирателен район, или интересът и потребността на повече от 200 хиляди потребители на ВиК услуга е по-голям, това ще преценят всички управленци – и местните, разбира се, и ние като национални такива. Благодаря Ви за вниманието. Бях прекалено дълъг може би, извинявайте за което. Благодаря още веднъж. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Заместник-министър, за изчерпателната информация.

Госпожо Председател, господа министри, дами и господа народни представители! Какво разбрахме от това изслушване?

Шокирани сме от факта, че заместник министър тук каза, че е разбрал от медиите, че освен в Перник, и в други градове има режим. Ми то това изречение казва всичко! И потвърждава вчерашните ни думи за безхаберие и безсилие. Министри четат от медиите къде има проблем с водата!? (Реплики от ГЕРБ.) Второто признание, което казва всичко – областният управител на Перник, от ГЕРБ, вчера чак, на третата година от управлението си, според заместник-министъра била разбрала, че има правомощия и задължения по въпроса със снабдяването с вода в Перник. И това казва всичко – какви хора назначавате, знаят ли за какво са там и какви са им отговорностите! И това си го признавате Вие в лицето на заместник-министър, не само го казахме ние вчера. Трето, прехвърлихте вината на ВиК операторите и директорите, на кметовете. Отварям една скоба: вчера, господин Нанков, си позволихте да обвините за националната криза с водите кмет на БСП. Щях да Ви питам вчера кметът на Перник чий беше? Кметът на Шумен какъв е? А на Ловеч – и преди и сега – какъв е? Хайде поне в тази огромна национална криза да не подхождате така, защото няма никакво значение какъв е кметът, когато 315 хиляди души, по Ваше признание, са в криза и на воден режим. Връщам се на предишния ми аргумент. Прехвърлихте вината освен на ВиК, на кметове, разбира се, на времето – на дъждовете и снега, но не поехте никаква отговорност за политиката на правителството на национално равнище във водния сектор. Сега ще вземете една-две оставки, за да потушите напрежението сред хората в Перник и в други населени места, но това не решава проблема. Помните ли, уважаеми колеги, когато преливаха язовири и заливаха Варна, заливаха Мизия, да не споменавам и други места, какво отговори министър от правителството, дама беше тогава? Ами, свиквайте, уважаеми българи, има глобални климатични промени, оттук нататък ще е така, язовирите ще преливат и ще Ви давят. Сега обратно няма вода в язовирите, а причината е същата. Ами, свиквайте, уважаеми българи, ще носите легени години наред, защото има климатични промени и засушаване! Не можете докрай да се оправдавате с това, защото и Вие сам казахте каква е една от основните причини – 75% от водата се губи, изтича, защото няма подменена и рехабилитирана водопреносна мрежа. Чия отговорност е това? На правителствата на Бойко Борисов в последните десет години. Какво говорите тук? Отсега нататък трябва да подменим ВиК системата, трябва това да направим, започваме проекти. А къде бяхте десет години? Да не би сега да идвате първи ден на власт и да ни казвате на нас какво трябвало да стане? Защо не се случи десет години това „трябва“? Колко пари изтекоха в тази система и къде са парите на хората, най-малко от увеличението на цената на водата? Къде са парите от оперативните програми? По Ваша официална информация, статистика на държавни институции, сте подменили 0,5% от водопреносната мрежа в страната – 0,5 за десет години! И сега Ви е виновен дъждът, снегът, слънцето, засушаването и глобалното затопляне. Не! Виновно е безхаберието Ви в последните десет години, безсилието сега да решите проблема и ужасяващите данни, които изнасяте за първи път днес тук – 320 хиляди души вече на режим. Вероятно ще станат повече. И отговорът, поне за Перник, е: след две години ще се реши проблемът. Две години ли ще ги държите на режим? Казвате: сега от четири дена проучваме алтернативни източници. Проблемът в Перник е поне от две години и половина – три. Вие сега – в последните четири дена, проучвате алтернативни източници. Казвате, че са подавани годишни, месечни, ежедневни прогнози и отчети от ВиК – Перник. Е, десет години, като ги четохте тези годишни прогнози, какво направихте, та в последните четири дена се усетихте, че има Владайски канал и оттам може да се взима вода? Мисля, че няма нужда опозицията да говори при това, което изнесоха министърът и заместник-министърът. То е самоубийство. Вие сами си си отрязахте главите днес с това изказване. Вижте, аз цитирам само техните факти, които потвърждават нашите думи. Не Ви е слънцето, не Ви е водата виновна, нито ВиК дружествата, нито кметовете. Виновно е безхаберното и некадърно управление в последните десет години – десет! – и безсилието на същото управление днес да реши проблема. Благодаря, госпожо Нинова. парламентарните групи през вчерашния ден. Предложените промени са свързани с новообявените народни представители. Моля, режим на гласуване.

Уважаеми народни представители, на основание чл. 53, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам включване на нова точка в седмичната ни Програма – Проект на решение за удължаване срока на действие на Временната комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с прекъсване на излъчването на програма „Хоризонт“

Гласували 129 народни представители: за 116, против 5, въздържали се 8. Предложението е прието. Едно съобщение:

Уважаема госпожо Председател, колеги! Продължаваме с четенето на § 37, 13: „13. В чл. 57, ал. 3: а) точка 3 се изменя така: „3. копие от разрешението за въвеждане в редовна експлоатация на обекта или друг документ, удостоверяващ предназначението му, издадено от съответния компетентен орган, или се посочват индивидуализиращите данни на издаденото разрешение и административният орган на издаване, въз основа на които може да се установи информацията по служебен път;“ в т. 6 накрая се добавя „или се посочват индивидуализиращите данни на издадените документи и административният орган на издаване, въз основа на които може да се установи информацията по служебен път“. 14. В чл. 57б, ал. 6, т. 6 накрая се добавя „или се посочват индивидуализиращите данни на издадения документ и административният орган на издаване, въз основа на които може да се установи информацията по служебен път“. 15. В чл. 57в, ал. 2: а) в т. 3 накрая се добавя „или се посочват индивидуализиращите данни на издадения документ и административният орган на издаване, въз основа на които може да се установи информацията по служебен път“; път“; б) в т. 4 накрая се добавя „или се посочват индивидуализиращите данни на съответния документ, въз основа на които може да се установи информацията по служебен път чрез справка в средата за междурегистров обмен“.

а) в т. 3 накрая се добавя „или се посочват индивидуализиращите данни на издадения документ и административният орган на издаване, въз основа на които може да се установи информацията по служебен път“; в т. 4 накрая се добавя „или се посочват индивидуализиращите данни на съответния документ, въз основа на които може да се установи информацията по служебен път чрез справка в средата

Доставяне на акцизни стоки в случаите по чл. 131г от Закона за данък върху добавената стойност Чл. 76е. В случаите по чл. 131г от Закона за данък върху добавената стойност и при условие че доставяните стоки са акцизни, се прилага процедурата по чл. 76в при отчитане на съответната специфика.“ 20. В чл. 82, ал. 1 се изменя така: „(1) При поставяне на стоки под митническа процедура пълният размер на дължимия акциз се обезпечава с депозит в пари или с банкова гаранция по определения с митническото законодателство ред за обезпечаване на митата.“ 21. чл. 87, ал. 5 думата „удължи“ се заменя с „продължи“ и се създава изречение трето: „При продължен срок за подаване на декларация, срокът за внасяне на дължимия акциз не се продължава.“ 22. В чл. 90ж, ал. 4 след думата „изпълнение“ се добавя „от датата на издаването му“. 23. В чл. 91б: а) алинея 1 се изменя така: „(1) Разтоварването на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз се извършва на мястото на получаване, посочено в електронния

Разтоварването на акцизни стоки, изпратени до освободен от акциз краен потребител, се извършва само в обектите, посочени в съответното удостоверение. (6) Промяна на транспортното средство, превозващо акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз, както и акцизни стоки, предназначени за освободен от акциз краен потребител, се извършва само след предварително писмено или по електронен път уведомяване на компетентната териториална дирекция.“ 24. В чл. 93, ал. 14 след думата „изпълнение“ се добавя „от датата на издаването му“. 25. В чл. 99а:

в) алинеи 3 и 4 се изменят така: „(3) Подателите и получателите са длъжни да представят документ за самоличност, като при поискване от пощенския оператор отварят лично или предоставят пратката за преглед и проверка. приемането, пренасянето и доставянето чрез пощенската мрежа на забранени акцизни стоки и отпадъци от тютюн, пощенският оператор може да изисква от подателите документи, свързани с произхода на изпращаните стоки, както и препоръчана от митническите органи информация. (4) За предотвратяване и разкриване на нарушения по закона и за обезпечаване на сигурността на пощенските пратки митническите органи си взаимодействат със съответните структури по сигурността на пощенските оператори, като си предоставят в писмен или в електронен вид: 1. информация за рискови податели и/или получатели; 2. информация за рискови пратки, включително данни от превозните документи; 3. информация за извършени плащания, от които може да се предположи дали в стойността на изпращаните или получавани стоки е включен акциз; акциз; 4. информация от използваните от пощенските оператори технически устройства и софтуер.“; г) в ал. 5 думите „пратката съдържа акцизните“ се заменят с „приета пратка съдържа забранените акцизни“, а думите „незабавно най-близкото митническо учреждение“ се заменят с „митническите органи незабавно“; д) алинея 7 се изменя така: „(7) След разпореждане от митническите органи пощенският оператор може да отвори рискова пощенска пратка и без съгласието на подателя. Пратката се отваря в помещение с постоянно видеонаблюдение, като се съставя протокол в присъствието на свидетели. При установено наличие на забранени стоки по ал. 1 пратката се задържа за извършване на проверка по реда на ал. 6.“; е) създава се ал. 10: При изготвяне на превозния документ подателят отбелязва дали пощенската пратка съдържа акцизни стоки, или отпадъци от тютюн. Пощенският оператор може да изисква пояснение или тяхното по-детайлно описание.“ 26. В чл. 103 се създават ал. 8 – 12: 12: „(8) В случаите по чл. 69, ал. 5 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс собственикът или ползвателят на местата, където се оставят доказателствата, има задължението на техен пазач. Веществените доказателства се предават за пазене срещу подпис. (9) Пазачът по ал. 8 е длъжен да пази оставените на съхранение вещи като добър стопанин, да не се разпорежда с тях и да предприеме всички мерки за тяхното съхранение. (10) При обезпечаване на доказателства, представляващи акцизни стоки, митническите органи могат да налагат предварителни обезпечителни мерки с цел предотвратяване извършването на сделки и действия с имуществото на проверяваните лица, вследствие на които събирането на публичните вземания ще бъде невъзможно или значително ще се затрудни. (11) Обезпечителните мерки по ал. 10 се налагат с постановление на митнически служители, определени със заповед на директора на Агенция „Митници“. (12) Налагането и обжалването на предварителните обезпечителни мерки се извършва по реда на Данъчно осигурителния процесуален кодекс. Обжалването е пред директора на териториалната дирекция на Агенция „Митници“ по местоизвършване на действията за обезпечаване на доказателствата.“

в ал. 3 се създава второ изречение: „В случаите на чл. 114, ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, когато правомощията по чл. 112, ал. 2 от същия кодекс се упражняват от оправомощени

Физическо лице, което изпраща, пренася или превозва за друга държава членка тютюневи изделия или алкохолни напитки в количества с търговски характер, се наказва с глоба в размер от 1000 до 4000 лв., а при повторно нарушение – с глоба в размер от 3000 до 6000 лв. За количества с търговски характер се считат количествата, надвишаващи равнищата, посочени в правилника за прилагане на закона.“ 29. В чл. 114а ал. 1 и 2 се изменят така: „(1) Лице, което разтовари на място, различно от посоченото в чл. 91б, ал. 1 и 5, или промени транспортното средство без предварително уведомяване на компетентната териториална дирекция по реда на чл. 91б, ал. 6, се наказва с имуществена санкция в двоен размер на акциза, но не по-малко от 4000 лв. лв. (2) При повторно нарушение по ал. 1 имуществената санкция е в двоен размер на акциза, но не по-малко от 8000 лв.“ 30. Създава се чл. 122б: „Чл. 122б. (1) Лице, което наруши чл. 47б, ал. 2 – 10 и ал. 13, се наказва с имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв., като при повторно нарушение санкцията е в размер от 2000 до 8000 лв. (2) Лице, което наруши чл. 47б, ал. 1, 11 и 12, се наказва с имуществена

или на оправомощено от него длъжностно лице по местонахождението на обекта.“ 33. Създава се чл. 126в: „Чл. 126в. (1) Който наруши чл. 103, ал. 8 и 9, се наказва с глоба за физическите лица в размер от 1000 до 5000 лв., или с имуществена санкция – за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 2000 до 10 000 лв. (2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е в размер от 2000 до 7000 лв., а имуществената санкция – в размер от 5000 до до 15 000 лв.“ 34. Навсякъде в закона думите „директорът на компетентното митническо учреждение“ и „директора на компетентното митническо учреждение“ се заменят съответно с „директорът на компетентната

47б, ал. 4 по време на заседанието на Комисията в Доклада е направена преномерация на алинеите в чл. 47б, но корекцията не е отразена при препратките към съответните алинеи в текстовете на чл. 47б и чл. 122б.

по същество с Преходните и заключителните разпоредби, да направите толкова значителни промени в Закона за акцизите и данъчните складове и така да заобиколите всички негативни и отрицателни становища, които има внесеният подобен законопроект, внесен от Министерския съвет и отлежава в Народното събрание. Но искам да обърна внимание на един факт, който изключително много ме смущава, а именно: промените, които преди малко бяха изчетени, в чл. 24е, ал. 2; чл. 58, ал. 2; чл. 58з, ал. 2, с които по същество, какво се променя – че при различните документи, издавани от директора на съответната компетентна митническа дирекция, които подлежат на предварително изпълнение, добавяте думите „от датата на издаването му“. По същество това означава, че всички тези документи, които се издават по Закона за акцизите и данъчните складове, различните регистрации по този закон – различните удостоверения на освободен от акциз краен потребител или разрешение за търговия с тютюневи изделия или съответно отнемането на такъв тип разрешения, влизат в сила от датата на издаване от митническия директор. Аз разбирам, че най-вероятно мотивът за това Ви е бил, че имате проблем с връчването на тези документи. Има различни казуси относно датата, от която се приема предварителното изпълнение. Но, забележете, в края на 2018 г. със заповед на директора на Агенция „Митници“ се въвеждат правила за електронно

Има различни режими по Закона за акцизите и данъчните складове, по които се контактува с лицата по електронен път. С тази промяна по същество всичките усилия, които са в посока на въвеждане на електронното управление, Вие ги зачертавате и оттук нататък правите най-лесното документът да започне да важи от датата на издаване от митническия директор. По същество ще внесете много тежки казуси и ситуации към всички лица в тяхната търговска дейност. Защото по същество те могат да бъдат некоректни и към фиска, и към своите потребители, вършейки своята търговска дейност, тъй като най-малкото няма да са наясно, че дадена регистрация или даден режим им е бил отнет. Това ще доведе до много трудни ситуации в тяхната работа и ще ги постави в невъзможност невъзможност да бъдат коректни. Преди буквално часове приехме промени в Закона за ДДС – това е друг косвен данък, подобен на Закона за акцизите

Искам да Ви обърна внимание, че правите голям прецедент и погазвате основни принципи в ДОПК и АПК с тези промени – ще създадете доста смущения във всички субекти, които искат да бъдат коректни. Благодаря Ви.

заповядайте, господин В тримесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на финансите привежда в съответствие с него правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове и наредбите по чл. 103а, ал. 2 и ал. 4 от същия закон. (2) В тримесечен срок от влизането в сила на измененията и допълненията в наредбите по ал. 1 лицата, получили удостоверения по чл. 24б, ал. 6 от Закона за акцизите и данъчните складове, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на чл. 24а, ал. 3, т.

на чл. 24а, ал. 3, т. 8 – 11 от Закона за акцизите и данъчните складове лицата, подали уведомление по ал. 2, продължават дейността си като освободен от акциз краен потребител. (4) В тримесечен срок от влизането в сила на измененията и допълненията по ал. 1 на правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове лицензираните складодържатели подават искане за съгласуване на изграждането на системата за видеонаблюдение по чл. 47б от Закона за акцизите и данъчните складове. (5) В тримесечен срок от датата на издаване на съответния акт за съгласуване на искането за съгласуване на искането по ал. 4 лицензираните складодържатели привеждат дейността си в съответствие с изискванията на чл. 47б от Закона за акцизите и данъчните складове. (6) До влизането в сила на съответния акт на директора на Агенция „Митници“ за привеждане в съответствие по ал. 5 с изискванията на чл. 47б от Закона за акцизите и данъчните складове лицата, подали искане по ал. 4, продължават дейността си като лицензирани складодържатели.“

По § 25 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 25, който става § 39, и предлага следната редакция:

б) алинея 5 се изменя така: „(5) Предприятията, които съставят годишните си финансови отчети на базата на Международните счетоводни стандарти, могат да преминат към съставянето им на базата на Националните счетоводни стандарти, с изключение на предприятията по ал. в ал. 6 накрая се поставя запетая и се добавя „освен когато това се изисква от закон“. 2. В чл. 38: а) в ал. 9: аа) в т. 1 след думата „одит“ се добавя „и еднолични търговци, които не са осъществявали дейност през отчетния период“; отчетния период“; бб) точка 2 се изменя така: „2. всички останали предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период; това обстоятелство се декларира еднократно за първия отчетен период, в който не е осъществявана дейност, с декларация по образец, утвърден със заповед на министъра на финансите;

Такси по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за публикуване на декларациите по ал. 9, т. 2 не се дължат.“;

списъкът се предоставя в срок до 30 април на текущата година.“; д) създават се ал. 14 и 15: „(14) Списъците по ал. 13 следва да съдържат наименованието на предприятието и ЕИК от търговския регистър

В случай че съгласно приложимите счетоводни стандарти разходите за развойна дейност са признати за нематериален актив, не се разрешава разпределянето на дивиденти от предприятието до пълното амортизиране или отписване на този нематериален актив, освен ако стойността на резервите на предприятието, за които е допустимо разпределение съгласно изискванията на нормативен акт, и неразпределената печалба от минали години е най-малко равна на балансовата стойност на признатия нематериален актив.“ госпожо Ангелова. Има ли изказвания по този параграф? Не виждам. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване

против 33, въздържал се 1. Предложението е прието.

се правят следните изменения: 1. В чл. 71б, ал. 2 т. 3 се изменя така: „3. лицата, които към 31 декември на предходната година не надвишават поне два от следните показателя: показателя: така: „8. за недължимо платени и надплатени суми, както и за неправомерно получени или неправомерно усвоени средства по проекти, финансирани от средства на Европейския съюз, включително свързаното с тях национално съфинансиране, които възникват въз основа на административен акт, включително финансови корекции, надплатен аванс, надхвърлени процентни ограничения, превишени позиции по бюджета на проекта, кръстосано финансиране, както и глобите и другите парични санкции, предвидени в националното законодателство и в правото на Европейския съюз.“

„Създава се § 27а: „§27а. В Закона за публичните финанси в чл. 52, ал. 1, т. 1 се създават букви „е“ и „ж“: „е) една пета от размера на внесените данъци върху доходите на физическите лица от лицата с постоянен адрес на територията на съответната община; ж) една десета от размера на внесения данък върху добавената стойност от търговските обекти за търговия на дребно, регистрирани на територията на съответната община.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители за създаване на нов § 27б.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Предложението, което сме направили, е една пета от размера на данъците върху доходите на физическите лица с постоянен адрес да остава в общините и една десета от размера на внесения ДДС от обекти за търговия на дребно. Защо правим това предложение? Всяка година, в края на данъчната година, се оказва, че държавният бюджет винаги е на излишък, а общинските бюджети винаги са хронично недофинансирани. В предизборната програма на всяка една от партиите, които се намират в този парламент, е записано, че ще работи за реална децентрализация, което означава повече права и повече правомощия за българските общини, също така, както Брюксел говори за Европа на регионите. За да имат обаче повече права и да могат да си изпълняват правомощията, общините трябва да имат и допълнително финансиране, което, за съжаление, не се случва. Затова ние предлагаме, както беше и преди години, ако си спомняте, имаше период, в който данък печалба беше разделен на две – по голямата част от него за държавата, по-малка част за общините имаше период, в който част от данък общ доход също оставаше в общините, и общините бяха много по-финансово независими. Това, което се случва в последните години, е, че всяка година държавата делегира все повече и повече задължения на общините, особено в социалната сфера, така или иначе социалните дейности в полза на населението – 80% от тях се изпълняват от българските общини, без това да е подплатено с каквото и да е финансиране. И затова, както казах преди малко, българските общини, включително големите такива, са хронично недофинансирани. За да изпълняват функциите си, те трябва да станат финансово независими. Затова правим това предложение, за да не се налага всяка година кметовете на общините да се нареждат на редичка пред Министерството на финансите и пред Министерския съвет да просят средства за допълнително финансиране. И за да не се налага министър председателят с тези прословути постановления на Министерския съвет да отпуска милостиня за българските общини, и то за определени от тях – тук един милион, там два милиона, там да си направят площада… Това не е правомерно. Ние сме протестирали винаги срещу това и винаги сме твърдели, че общините трябва да станат финансово независими, и това трябва да стане с промени в Закона. Затова предлагаме тези промени и очакваме Вие да ги подкрепите, ако наистина говорим за реална, а не за фиктивна децентрализация. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Тишев. Реплики?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

казахме, че ще представим нашите предложения по време на второто му четене за една по-голяма финансова независимост на българските общини. Тези предложения са свързани не само с осигуряването на допълнителни средства за капиталови разходи, за поддържане на общинска пътна мрежа, за финансиране на социални услуги, за всички местни дейности, които са от голямо значение за всеки един на българска община, но са и предпоставка за обвързване на политиките на общините за по-голяма икономическа активност и разкриване на работни места. Призовавам Ви, колеги, сериозно да обсъдим това наше предложение, защото в дългосрочен план то ще бъде от огромно значение за развитието на българските общини. Тогава може да обсъдим сериозно и възможността за една по-гъвкава общинска данъчна политика, но със сигурност подобно споделяне на приходите между държава и община ще даде основа за по спокойна общинска политика, насочена към приоритетите на гражданите на българските общини. Ще дам един пример какво отражение ще направи приемането на подобно предложение за общините от моя избирателен район – област Враца. Съгласно статистиката при около 11 хил. лв. средна годишна работна заплата на наети по трудово и служебно правоотношение и при около 38 хиляди заети годишно това ще осигури над 8 млн. 800 хил. лв. допълнителни средства за общините от област Враца, или около 53 лв. допълнително на човек от всички общини от територията на област Враца. За една малка община с население около шест хиляди души, а такива има няколко в област Враца, които са в изключително тежко социално-икономическо положение, това ще осигури допълнително за местни дейности около 300 хил. лв. годишно. Първо, това не е кой знае какво усилие за националния бюджет, второ – това ще позволи на една малка община с такъв ресурс да осигури например финансиране за целия спектър от социални услуги, които развива на територията на общината, или да направи възможен един сериозен ремонт, или рехабилитация, на общинската пътна мрежа на територията на тази община. Този пример само показва колко значимо е това наше предложение. Надявам се, то ще бъде обсъдено сериозно в дебата. Призовавам Ви заедно да направим много сериозна крачка по отношение осигуряването на една не толкова финансова независимост, колкото едно финансово спокойствие за бъдещето на местното самоуправление в Република България. Благодаря Ви.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

Нашето предложение е в синхрон с настроението на най голямата организация в България – Сдружението на българските общини. В края на изминалия мандат на последната си годишна среща българските общини – една от основните тези, като послание към следващия мандат, този, който започна – отправиха, че е добре, във финансовите отношения, тъй като общините, тези две трети от публични услуги, които представят, те предлагат и споделени услуги с държавата, да се дадат два процентни пункта от подоходния данък. Точно в петък, в деня, в който тук имахме дебат – парламентарно питане с финансовия министър, отново Сдружението на общините, експертният състав на общините, експертите по финанси от този мандат, заедно с Института по пазарна пазарна икономика отново дебатираха точно това. Уважаеми колеги, тоест, ако Вие чуете, а Вие претендирате в момента да сте получили едно голямо одобряващо мнозинство в местните власти като позициониране, и ако чувате гласа на най голямата неправителствена организация – Българските общини, и ако чувате финансовите експерти по отношение на намалелия публичен ресурс, който справедливо се разпределя за българските общини, то днес трябва да подкрепите това наше предложение. Смятам, че тук поведението на министър Горанов беше а, надявам се, че Вие не го споделяте, или ако го споделяте, нека някой да излезе да го каже – не, ще си бъде 10-процентни пункта, ако искат общините да сложат два отгоре. Защото си спомням в кампанията как министър председателят фино успя да ограничи говоренето на Томислав Дончев по отношение на това, който се беше увлякъл в тези два процентни пункта отгоре. Каква е сметката – 750 милиона общо за българските общини, 19 500 километра четвъртокласна мрежа. Пари няма. Вие сте видели какъв е капиталовият списък в бюджета, който ние сега събираме. Има демографски проблеми. В местните власти няма финансов ресурс. Ако разчитате, че справедливо ще се разпредели това, което ще бъде като излишък или което ще бъде събрано в повече и ще се излее като звезден дъжд, то пак няма справедливо да отиде до българските граждани. Затова се обръщам към Вас, осъзнавайки Вашето парламентарно поведение в българския парламент, подкрепете това предложение. Не че ние го предлагаме, опозицията, то звучи от обществото, то звучи от българските общини, то звучи от финансовите експерти. Самите експерти казват, че повече общините не могат да бъдат държани с такъв малък финансов ресурс. Затова мисля, че има възможности. Още повече, когато кметът е ангажиран с този данък, той ще бъде по-свързан с това да се интересува каква е заплатата в предприятията, има ли сив сектор, ще бъдат стимулирани отношенията между кмета и предприемачите, тези, които именно заработват тези средства, които се разпределят и сега влизат в централния бюджет. По отношение на средствата от ДДС. Ами, ако си спомняте ранния Борисов като кмет на София, аз си го спомням, той първи дойде с една папка на събрание на Сдружението на общините и каза: „Моят приятел, кметът от Щутгарт, ми каза да вземаме процент от ДДС-то, защото парите са малко.“ Представяте ли си? Тогава, с големия финансов ресурс на кмет на София, Борисов настояваше за процент от ДДС за общините?! И след това – аз знам как се променят хората, защото познавам и Комитет на регионите, местни и други власти, обикновено, за съжаление, се случва така: когато сме в местните власти, искаме децентрализация, формула, която ние сега предлагаме, защото Вие де факто сте я замразили, а когато сте в централните власти, искате централизация. Хайде, малко да направим една справедлива регулация. И ако Вие сте за такава справедлива регулация, за отношение не само към общините, към българските граждани е преди всичко този публичен ресурс, подкрепете това наше предложение. Благодаря. (Ръкопляскания Други изказвания? Господин Иванов. Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги, ще бъда изключително кратък, защото не мога да се примиря с това – твърденията от лявата страна на залата. Първо, колеги, когато искате да изменяте Закона за публичните финанси, запознайте се

Ще Ви кажа следното: Вашето предложение, което има в Закона и разглеждаме днес, за мен ще доведе до още по-голям дисбаланс. Защото, колеги, съгласете се, къде се събират повече данъци? Където, естествено, има повече икономически оборот. Това са големите центрове на България. Големите градове – четири-пет града, ще получат стотици милиони повече от това преразпределение, което искате Вие чрез задържането на събраните данъци, и няма да има за по-малките общини. Съгласете се, че Вашето предложение

Там какво направихме? Може да ме репликирате пак. За мен приетите тогава промени в механизмите за преразпределение на капиталовите разходи и на изравнителната субсидия за общините е много положителна стъпка, колеги. Там какво казахме? От големите общини, които наистина имат икономически оборот, се събират данъци, няма да взимат толкова преразпределителна субсидия и от капиталови разходи за сметка на тези по-малки общини, които дали поради проблеми в администрацията, по-малък персонал, не толкова големи специалисти в приходната им част и така нататък, събират по-малко от 120% на глава от населението, отколкото останалата част от държавата. Това е насочена политика, колеги, към промяната на такъв дисбаланс. Наистина помагаме на такива общини, които сами не могат да се справят, затова аз не бих подкрепил Вашето предложение. Благодаря Ви. Благодаря, господин Иванов. Реплики? Имате думата, господин Стойнев. Благодаря Ви, господин Председател. Така или иначе всички говорим за финансова децентрализация, но такава няма. Ако това не Ви харесва, предложете Ваш модел. Този модел функционира в голяма част от европейските държави членки. Да, факт е, че може тези, които са в големите градове, да получават повече средства, но също така трябва да мислим и за по-малките градове, в които, разбира се, хората да бъдат стимулирани и наистина да има изсветляване на ДДС – реално плащане на данъците върху доходите на физическите лица, защото в крайна сметка парите ще останат именно в тези общини. Защото, уважаеми дами и господа, не е приемливо кметове да зависят от желанието на министъра на финансите или от благословията на министър-председателя, защото така се получава. Някои кметове даже са унижавани да отиват в кабинета на министър-председателя, някои ходят дори и с национални носии, за да се покажат колко големи родолюбци са, само и само да получат финансиране за конкретен инфраструктурен обект. Ние казваме, че това унижение не трябва повече да се повтаря и предлагаме конкретна мярка. Добре, Вие, както винаги, отхвърляте тази мярка, но не предлагате нищо. Нека да остане всичко постарому и, както каза госпожа Менда Стоянова, „още от същото“. Да, но това „още от същото“ породи тези огромни регионални и затова ние се опитваме да предлагаме именно конкретни мерки. Оставям настрана фонда – смятаме, че трябва да има отделен фонд за Северозападна България. Убеден съм, че Вие и това ще отречете, но в крайна сметка как я виждате тази финансова децентрализация? Ето, ние предлагаме конкретна мярка. Вие казвате: не, това не ни харесва. Вие какво предлагате? Благодаря.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

От тях около 5 милиарда и повече са трансфери от държавата, от които само 2 милиарда са собствени приходи на общините. Това ли е фискалната децентрализация – нали за нея говорим? Смятам, че Вашите аргументи, които в момента изразихте за малките общини, имат своето основание. Действително трябва сериозно да се замислим върху дискусията как да направим така, че малките общини да имат работещ механизъм, който да подпомага тези общини, защото голяма част от тях са декапитализирани, в голяма част от тях няма икономика, в голяма част от тях няма достатъчно работни места. Тази финансова разбивка, която Ви посочих, господин Иванов, показва, че общините нямат адекватен собствен ресурс и са изцяло зависими от трансфери. Липсата на такъв адекватен собствен ресурс не позволява на общините да провеждат разумна, самостоятелна политика, да отговорят на нуждите и на приоритетите на своите общини. Така че аз мисля, че всички ние в тази зала трябва да направим първата стъпка – да подкрепим това наше предложение и да го доразвием. Мисля си, че в Закона за публичните финанси миналата година, когато предлагахме и гледахме Закона за държавния бюджет, го изменихме в Преходни и заключителни разпоредби, така че нека проследим каква е практиката и на Вас, уважаеми дами и господа управляващи, когато с Преходни и заключителни разпоредби изменяме други закони. По отношение на незаконосъобразното

Ако ще трябва да Ви репликираме и започнем от всички закони оттук насетне, то означава, че ние трябва постоянно да Ви задаваме въпроси и да Ви питаме – това не издържа. Вижте това, с което се гордеете! Да, някакви малки стъпчици, за малки трохички, всеки бюджет има. Сдружението и сега има протокол за разногласие, че не е доволно, че иска още, но ще Ви задам един въпрос. Представете си, че сте кмет на Борино и получите от финансовия министър 270 хиляди капиталова субсидия. Е, много ли ще бъдете щастлив, дори и да сте от ГЕРБ? Ще кажете: ама страшна радост – 270 хил. лв. капиталова субсидия, а приходите са не повече от 100 хиляди, и започваш – имаше едни села Чала, Ягодина, Кожари, Буйново и самото селище. Е, голяма радост! Какво се случва? Тук не става въпрос, че със средствата, които в момента ще бъдат събрани – това дава възможност самата държава да направи по-справедливо разпределение вътре в самите публични финанси, ние предлагаме още една стъпка за намиране на допълнителен финансов ресурс за българските общини. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Янкова. Имате думата за дуплика, господин Иванов. благодаря Ви за репликите. Колеги, пак не видях Вашите доводи защо да подкрепим Вашето предложение, но ще бъда още по-ясен и категоричен в това защо няма да го подкрепя. Първо, защото тук от тази трибуна, когато говорим, трябва самооценката ни да е положителна и да знаем какво сме направили, преди. Когато говорим, особено за пътища в малки населени места, ще Ви припомня за състоянието на пътищата през 2007 – 2009 г. и да ми кажете, тогава в България дали имаше една завършена магистрала, колеги? Една магистрала от началото до края,

Господин Стойнев, моля Ви! АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Председател. Продължавам. Понеже, колеги, говорите за събиране на данъци, за средства в държавата, изсветляване на икономиката – да, колеги, 3% е контрабандата. Спомнете си по Ваше време колко е била, тогава давайте оценки. Колко е брутният вътрешен продукт на България? Колко се събира от ДДС? Какви са данъчните приходи в държавата и какъв е от държавното обществено осигуряване данък общ доход? Погледнете тези неща, колеги. Тогава нека да ги коментираме. Това сигурно ще го направим по време на бюджета, но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

политика за децентрализиране на финансовия ресурс от възможностите, които предоставя държавният бюджет. Според практиката, установена от управленията на ГЕРБ, възможностите – лично на министър-председателя, към всяка отделна община, за да може с тези средства местното самоуправление да компенсира в някаква степен липсата на държава, липсата на услуга към отделния човек в различните общини според условията, в които живеят нашите съграждани, тъй като аз лично смятам, че местната власт, кметът, общинските съветници са най-близо до проблемите на хората и са тези, които трябва да имат възможността и със съответен финансов ресурс да решават проблемите, които са на техните съграждани. Вие отхвърляте категорично една такава философия на децентрализиране на финансовия ресурс. В същото време периодично прехвърляте ангажиментите, които изискват такъв финансов ресурс, на местното самоуправление, без да го обезпечавате.

и си я карате постарому, включително и с аргументите, които чухме. Отхвърляйки тази философия, Вие говорите за магистрали, говорите за преборване на контрабандата едни и същи аргументи, които мислите, че на принципа на капката или на принципа на сто пъти повторената лъжа, тя ще стане истина. (Реплика от ГЕРБ: „Кое е лъжа?“) Нито по отношение на строителството на магистрали Вие може да манифестирате с качество и с постигане на това, което е необходимо България за осигуряване на транспортните коридори, нито по отношение на борбата с контрабандата. Ще Ви дам конкретен пример. Лично аз, задавайки въпрос чрез председателя на Народното събрание за изявление на министър-председателя Бойко Борисов на форум – национално съвещание, на Политическа партия ГЕРБ, обяснявайки, че по време на служебния кабинет има над 100 тира цигари контрабанда, да даде факти, да разясни как е установено? Има ли виновни лица, или има прикриване? Отговор няма, няма и да има, защото Вие по примера на Вашия председател, Вашия лидер – едноличен

Други изказвания има ли? Прекратявам разискванията и преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители. Гласували

298, ал. 2 добива следния вид: „Родителите на децата не заплащат такси за издръжка на дейности, които не се финансират от държавния бюджет, а на децата в задължително предучилищно образование – само такси за дейностите по хранене, извън финансирането от държавата.“ Параграф 28 става § 29. Комисията не подкрепя предложението.

чл. 19, ал. 4 думите „Териториалното митническо учреждение, в което“ се заменят с „Териториалната дирекция, в която“.“ Предложение Предложение на народния представител Менда Стоянова по § 28. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 28, който става § 45, и предлага следната редакция:

подбуква „гг“ и подбуква „дд“ относно т. 96 от допълнителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност, които влизат в сила три дни след обнародването на Закона в „Държавен вестник“.“ Няма. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители. Гласували

Гласували 128 народни представители: за 31, против 48, въздържали се 49. Предложението не е прието. Сега ще подложа на гласуване два текста: първият е предложението на Комисията за създаване на нов

Предложенията са приети, с което завършихме

Представям Ви: „Проект! РЕШЕНИЕ за промяна в състава и ръководството на Комисията по културата и медиите Народното събрание на основание чл. 79, 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Освобождава Красимир Богданов като член на Комисията по културата и медиите и избира Мария Цветкова за член и заместник-председател на Комисията по културата и медиите.“ Моля, режим на гласуване.

Избира Красимир Богданов за член и заместник-председател на Комисията по околната среда и водите.“ Моля, режим на гласуване.

Освобождава Александър Сиди като член и заместник-председател на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите.“ Моля, режим на гласуване.

Избира Александър Сиди за член и заместник-председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.“ Моля, режим на гласуване.

Представям следващия: „Проект! РЕШЕНИЕ за попълване състава и ръководството на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на

РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Избира Стоян Божинов за член на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.“ Моля, режим на гласуване.

2. Избира Данка Евстатиева Зидарова-Люртова за член на Комисията по образованието и науката.“ Моля, режим на гласуване.

на Народното събрание РЕШИ: 1. Освобождава Десислава Йорданова Костадинова-Гушева като член на Комисията по политиките за българите в чужбина. 2. Избира Руслан Здравков Тошев за член на Комисията по политиките за българите в чужбина.“ Моля, режим на гласуване.

Представям Ви следващия: „Проект! РЕШЕНИЕ за попълване състава и ръководството на Комисията по околната среда и водите Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Избира Младен Николов Шишков за заместник-председател на Комисията по околната среда и водите. 2. Избира Данка Евстатиева Зидарова¬-Люртова за член на Комисията по околната среда и водите.“ Моля, режим на гласуване.

Представям следващия: „Проект! РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Избира Евгения Даниелова Ангелова за член на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.“ Моля, режим на гласуване.

ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Избира Десислава Йорданова Костадинова-Гушева за член на Комисията по правни въпроси.“ Моля, режим на гласуване.

Избира Емил Серафимов Тончев за член на Комисията по здравеопазването.“ Моля, режим на гласуване.

3, т. 2 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Избира Ирена Тодорова Анастасова за заместник-председател на Комисията по образованието и науката. 2. Избира Евдокия Славчова Асенова за член на Комисията по образованието и науката.“ Моля, режим на гласуване.

Освобождава Иво Ангелов Христов като член на Комисията по външна политика. 2. Избира Полина Александрова Шишкова за член на Комисията по външна политика.“ Моля, режим на гласуване.

гласуване. Гласували 111 народни представители: за 109, против няма, въздържали се 2. Предложението е прието. Представям: „Проект! РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите

Освобождава Надя Спасова Клисурска-Жекова като член на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите. 2. Избира Цветан Борисов Топчиев за член на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите.“

Избира Надя Спасова Клисурска-Жекова за член на Комисията по правни въпроси.“ Моля, режим на гласуване.

от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Избира Иво Ангелов Христов за член на Комисията по икономическа политика и туризъм.“ Моля, режим на гласуване.

за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Избира Десислав Петров Тасков за член на Комисията по здравеопазването.“ Моля, режим на гласуване.

Избира Илиян Ангелов Тимчев за член на Комисията по вероизповеданията и правата на човека.“ Моля, режим на гласуване.

23, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Избира Мартин Стефанов Обрешков за член на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.“ Моля, режим на гласуване.

възложите прегласуване на това предложение. Ние вече може би половин час гласуваме предложенията на колегите от БСП. Досега подкрепяхме всички предложения – това е нормално, но те са само 22 човека в залата. Те не подкрепят собствените си предложения. Моля, прегласуване. Разбира се, поканете колегите да се съберат, за да гласуват.

Представям: „Проект! РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред

1. Избира Смиляна Николова Нитова-Кръстева за член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. 2. Избира Добрин Ненов Данев за член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.“ Моля, режим на гласуване.

Гласували 113 народни представители: за 112, против няма, въздържал се 1. Предложението е прието. Представям последния: „Проект! РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по земеделието и храните Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 1 и 3, и чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Избира Добрин Ненов Данев за член на Комисията по земеделието и храните.“ Моля, режим на гласуване.